Ensin päätetään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön StVM 16/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä ilmoituksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä istunnossa. Keskustelussa on Sari Tanus Mia Laihon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. hylätään. Mia Laiho on Sari Sarkomaan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset lausumaehdotukset 1—5 ja 7—19. Lisäksi Mia Laiho on Sari Sarkomaan kannattamana tehnyt 8 lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. 3A) Arja Juvonen on Ari Koposen kannattamana tehnyt 24 lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. Vielä on Sari Tanus Sari Essayahin kannattamana tehnyt 18 lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan

varmistaa sen, että jokaisella edustajalla äänestyskone toimii.

Tiedustelen vielä edustajilta: ovatko kaikki edustajat saaneet äänestettyä? Ellei, ja olisi halua äänestää, nouskoon ylös ja ilmoittakoon, jos ei teknisesti onnistu.

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.6.2021 pidetyssä istunnossa.

Yhdellä kertaa on mahdollista tehdä kaikki samaan vastalauseeseen liittyvät ehdotukset ja kannatukset. Lopuksi äänestetään epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. [Speech

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Veikko Vallin Multala Sari Sarkomaan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. Lisäksi Arja Juvonen on Kaisa Juuson kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Sari Multala Kaisa Juuson kannattamana ehdottanut, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hylätään.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Sebastian Tynkkynen Sheikki Laakson kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. [Speech 10] Speaker:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Sheikki Laakso Juha Mäenpään kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. [Speech 11]

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Veikko Vallin Ville Vähämäen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset 14 lausumaehdotusta.

Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Ville Vähämäki Sheikki Laakson kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. [Speech 13]

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 21.6.2021 pidetyssä täysistunnossa.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta